na sljedeću točku utvrđenog dnevnog reda: - Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 873. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog zakona ste primili. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o ovom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo dozvolite vjerujem u kratkom uvodnom izlaganju obrazložim razloge za donošenje ovoga zakona i da odmah kažem da se radi o hitnom postupku. znate da ja i osobno nisam nikad sretan kada se radi o hitnom postupku kao i u ovom slučaju, ipak moramo poštivati rokove za usklađenje sa direktivom i jest glavna izmjena i sukladno našoj obvezi kontinuiranog usklađivanja zakonodavstva RH sa pravnom stečevinom EU i sa dinamičnim promjenama na ovom financijsko-ekonomskom tržištu to znate jednostavno sukcesivno moramo zakone pred vas ovdje pa tako i donošenje novog Zakona o osiguranju depozita, kao što rekoh prvenstveno u cilju usklađivanja sa direktivom. A osim samog usklađivanja sa direktivom prijedlogom zakona dodatno smo uredili tj. vama predlažemo da donošenjem zakona dodatno uredimo pojedina područja osiguranja depozita kod kreditnih institucija, a na temelju iskustava u primjeni dosadašnjeg zakona. Radi se o svi su zakoni stručni i specijalizirani, ali ovaj je u svakom slučaju jedan od njih pa su tako u pripremi ovog zakona koji je pred vama sudjelovali i predstavnici DAB-a, predstavnici HNB-a, HNFA-e, Ministarstva uprave, Hrvatske udruge banaka i HGK. Dozvolite nekoliko Dozvolite nekoliko rečenica uvodno o postojećem sustavu osiguranja depozita u RH, dakle poznato vam je da tim sustavom osiguranja upravlja Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanacije banaka ili poznatija kao DAB i da su sve kreditne institucije sa sjedištem u RH, a koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad, te podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici obvezne uključiti u sustav osiguranja depozita u RH. Ključna zadaća sustava osiguranja je zaštita deponenata od posljedica nastupa osiguranog slučaja odnosno posljedica eventualnog stečaja kreditnih institucija. Stoga svaki deponent kreditne institucije koje imate prihvatljivog depozita u trenutku nastupa osiguranog slučaja ima pravo na obeštećenje u iznosu do uključivo visine 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti što je na dan pisanja ove … iznosilo 754.689 kuna, manje bitno, dakle ta cifra i ostaje. Sustav osiguranja je do 100 tisuća Udio osiguranih depozita u ukupnim depozitima iz godine u godinu raste. Ukupno je u RH danas 295 milijardi depozita zarez 7 milijardi kuna, ne danas nego na dan 31.prosinca prošle godine i 171,2 milijarde od njih je bilo osigurano, gro toga su ugrađeni 160 milijardi kuna osiguranih depozita odnosi se na fizičke osobe, 9,6 milijardi se odnosilo na male poduzetnike, 1,6 milijardi na neprofitne organizacije. Imali smo u prošlosti potrebe tih osiguranih slučaja kako se kaže stručno, potrebe za sanacijom tj. potrebe za osiguranjem depozita za određene određene banke i štedionice koje su propale, pa je tako Državna agencija za sanaciju banaka uspješno ispratila ovdje sasvim indicirano i to su relativno velike brojke čak 200 tisuća deponenata sa više od 4,8 milijardi kuna koje su bili osigurani depoziti a zbog propasti jednog znatnog broja banaka i štedionica kažem prethodnih godina, uglavnom su to bile štedionice, manje banke, ali ukupno ih je bilo čak 27. slučaj isplate osiguranih depozita odnosio se na štediše Centar banke kojima je isplaćeno 525 milijuna a visoku razinu učinkovitosti agencija je pokazala i kod slučaja koji je prethodio tome, to je Credo banka kada je u oba ova dva slučaja isplata osiguranih depozita započela do do 10 dana nakon propasti same kreditne institucije iako postojeći zakon predviđa do 30 dana. Ovim zakonom pomiče te rokove kroz određeno vrijeme da oni budu još brži. Ali kažem, mislim i vjerujem da ćete se s time složiti da dosadašnje funkcioniranje DAB-a je u tom pogledu bilo uspješno i određen je faktor stabilnost financijskog tržišta u Hrvatskoj što dakako potiče i međunarodnu konkurentnost i sve. Često je kritika financijskog sustava u Republici Hrvatskoj, često mi financijsku stabilnost uzimamo kao određenu datost i kao stvar koja se sama po sebi podrazumijeva. Znate dobro da to nije uvijek tako i vjerujem da je DAB u svojoj dosadašnjoj funkciji sa te strane dao određeno sigurnost cijelom tom sustavu a i pred vama, evo mogu to i ovako najaviti će na jesen, željeli smo da ti zakoni idu zajedno ali evo još imamo određena usklađivanja dolazi novi Zakon o DAB-u koji će ga praktički do kraja depolitizirati i prebaciti na funkcioniranje, dakle sukladno direktivama, prebaciti ga u skroz stručnu sferu da tako kažem i pod isključivo financiranje banaka, ali o tome možda nekoliko rečenica na kraju. Spominjao sam ova dva zadnja slučaja, veća slučaja, neki od naših građana se nažalost toga sjećaju, ali sjećaju se da su i dobili dakle svoje osigurane depozite …/Govornik se ne razumije./… 100 tisuća eura i da je to agencija isplatila preko 80% već u prva 2 mjeseca i to tako da je odmah nakon potpisa zahtjeva isplaćen čitav iznos obeštećenja. Važećim zakonom propisano je da ciljana razina fonda, dakle tog fonda zaštite ili osiguranja bude 2,5% ukupno osiguranih depozita, danas ih imamo na razini od 1,9%, 1,9%, dakle od ukupnog, od one prvotne cifre o kojoj sam rekao i taj fond se kažem na sreću zadnjih godina puni i nemamo problema oko osiguranih slučaja. Što bi se dogodilo u slučaju evenutalnog osiguranog slučaja? Ta cifra od 2,5% osigurala bi praktički u teoriji dakako propast 25 najmanjih banaka u Republici Hrvatskoj, znači bankarsko tržište, oni koji to prate znaju prilično diversificirano i nekoliko velikih banaka imaju jako veliki market …/Govornik se ne razumije./… nosi gotovo sve ali ima i puno malih banaka tako da teoretski ova sredstva su dovoljna za eventualne poremećaje na tržištu. I bila bi dovoljna recimo za 10.-tu banku u Hrvatskoj ili 9.-tu banku bi pokrili bez ikakvih problema ali možda je to neka druga tema. Što su zapravo ciljevi ovoga zakona? Mislim da je to najbolje prokazano kroz članak 4. i eksplicitno napisano, dakle 3 osnovna cilja, zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju nastupa osiguranog slučaja, očuvanje povjerenja povjerenja deponenata kao što kažu na onoj nekoj reklami neprocjenjivo, …/Govornik se ne razumije./… jedan sustav, te doprinos stabilnosti cijelog financijskog sustava. O tome sam nešto govorio, naš financijski sustav uz sve druge primjedbe osobito što mi iz Ministarstva financija na neki način imamo u djelatnoj i životnoj komunikaciji ali ne može se poreći tome da je naš sustav i da u tome imaju svoje zasluge i Hrvatska narodna banka i DAB a u krajnjoj liniji i same banke, ali to je već jedna sasvim druga tema. Što će to dakle deponenti profitirati, što mijenjamo ovim prijedlogom zakona u odnosu na postojeći? Stabilan i dobar sustav, prošireni opseg pokrića pa će tako u prihvatljive depozite sada spadati i depoziti srednjih i velikih trgovačkih društava u skladu sa izmjenama koje smo donijeli u Zakonu o računovodstvu. Također se u ovu zaštitu uključuju i depoziti jedinica područne i lokalne samouprave lokalne i područne, prepoznali ste da je to 500 tisuća eura sukladno direktivi, znači omogućuje se zaštita takvih jedinica. Takvih jedinica prema našim zadnjim podacima ima čak 120 u Republici Hrvatskoj koje imaju dakle proračune manje od 500 tisuća eura ali to je sad opet jedna druga tema oko opstanka i potrebe opstanka tih jedinica. Osiguravaju se kraći rokovi, kraći rokovi isplate. Rekao sam nešto da u slučaju dva zadnja osigurana slučaja ovih srednjih ili manjih, srednjih i malih banaka ali Credo banke i Centar banke nešto većih u odnosu na ove najmanje je taj rok isplate bio vrlo brz. Ovim zakonom se ta dinamika još više, još više približava. Pa tako i iz godine u godinu se pooštravaju te priče i obavezuje se dakle da DAB od početka, dakle 20 radnih dana pa do zaključno 2024. u roku 7 dana bi bio dužan isplatiti eventualni osigurani slučaj. još jedan benefit, ne najmanje važno a to je u svakom slučaju bolja informiranost. Sjećate se i znate koliko sada javne rasprave govorimo oko bolje ili lošije informiranosti oko švicarskog franka, u ovom pogledu zakon propisuje daleko bolju informiranost o osiguranim, prihvatljivim depozitima, dakle kreditna institucija će biti obavezna informirati svoje deponente u sustavu osiguranja depozita koje je član, do koje razine pokrića je pokriven njihov depozit, koji su rokovi isplate itd.. I kreditna institucija će biti zadužena da te informacije svom deponentu dostavlja minimalno jednom godišnje, imate u prilogu ovoga zakona obrazac otprilike kako bi to trebao izgledati. Što je važna izmjena u ovome zakonu. Dakle fond DAB sutra i agencija sutra a tu se stvaraju uvjeti, ja kažem taj zakon će doći pred vas, stvara zapravo preduvjete da ne bude samo isplatitelj eventualnih sanacijskih sredstava već mu se pruža mogućnost za mjere za sprječavanje nastupa osiguranog slučaja. Znači proširuju mu se ovlasti. Kažem, ovim zakonom se otvara prostor za to kroz Zakon o Agenciji koji je najesen pred vama i određenim pravilnicima će se to dodatno propisati. Ali članak 16. otvara prostor i omogućuje DAB-u da kroz mjere za sprečavanje nastupa osiguranog slučaja praktički spriječi da se osigurani slučaj dogodi i da se sredstva sanacije moraju isplaćivati pa tako te mjere koje definiramo ovim zakonom su ulaganje u dopunski kapital ili upisivanje i uplata novih dionica prilikom povećanja temeljnog kapitala ili otkup imovine ili izdavanje jamstava. Znači širi se manevarski prostor DAB-u da eventualno spriječi propast neke financijske institucije. I ono što bih zaključno rekao dame i gospodo zastupnici, i do sada kažem rekao sam da je sustav bio stabilan ali nije loše da ga se još poboljša i u skladu sa direktivama da to pojačamo. Ovim zakonom definitivno dakle prebacujemo obvezu financiranja eventualnih osiguranih slučaja i propasti određene banke ili kreditne institucije i teoretski sa proračuna i sa dakle javnih sredstava i on se prebacuje dakle u isključivo odgovornost samih kreditnih institucija uz sve ove mehanizme kontrole koje DAB omogućuje i ukoliko bi se i dogodio neki slučaj u tom segmentu je to praktički fond rezervi koje pune i stvaraju same banke i sa te strane ga one i pokrivaju i sprečavamo eventualno rizik da on ide na štetu i trošak poreznih obveznika. hvala vam lijepa na vašoj pažnji, to bi bilo dovoljno za uvod. Očekujem i nadam se da ćete prihvatiti ovaj zakon. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, prije nego što počne rasprava samo jedno pojašnjenje. Kod članka 9. u stavku 1. se kaže da su kreditne institucije Dakle stavak 2. definira one koji se osnuju što trebaju napraviti, a što je osnovica za uplatu i pristupanje Agenciji za kreditne institucije koje već rade i posluju u Republici Hrvatskoj. Za nove inicijalni kapital, međutim razlika je između inicijalnog kapitala i temeljnog kapitala kreditnih institucija koje dijelimo u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj je kod … velika. I onda će nama se dogoditi da neke koje startaju sa inicijalnim kapitalom relativno visokim, a neke druge su startale sa relativno malim inicijalnim kapitalom, ali su u međuvremenu sa dokapitalizacijom povećali svoj temeljni kapital. Zato je možda kažem prije rasprave ovaj članak 9. ostao možda pomalo nedorečen. Ja bar nisam uspio naći odgovor na to. očigledno nam je to isto bila dilema. Dakle postojeći fond je postojeći fond, ovo se odnosi na nove kreditne institucije i ono što do sada imamo u fondu imamo u fondu i zapravo agencija ostaje, DAB ostaje, samo ćemo dakle mijenjat upravno vijeće ili kako se zove DAB-a. Mislim da tamo ste i vi kao ministar sjedili, danas sjedi ministar financija i sjede dva člana ako se ne varam iz Sabora, predsjednik Odbora za financije i predsjednik Odbora za gospodarstvo. On će biti s te strane promijenjena upravo oko toga. Da odgovorim na vaše pitanje, znači ovaj kapital je postojeći tamo, ovo se odnosi na nove eventualne kreditne institucije koje dobiju odobrenje za svoj rad. Postojeći fond već ima određena sredstva i ova tromjesečna uplata 0,08% dakle to stoji ne znam više u kojem članku je i sad. Fond je sad napunio sa 1,9%, prema tome ta obveza ostaje i dalje, samo je ovaj korektivni faktor koji će dakle mijenjati oko stupnja rizičnosti pa će neke banke možda kontinuirano uplaćivati nešto manje ili nešto više, ali kažem nove plaćaju tu kako bih rekao ulaznicu na način … to ovaj zakon predviđa. Hvala lijepo. Nadam se da sam Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba nezavisnih zastupnika Damir Kajin. Nije prisutan, gubi pravo rasprave po ovoj točci. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicom. Nesporno je da je Zakon o osiguranju depozita potreban hrvatskom društvu, financijskom i bankarskom sektoru, posebice jer je jedini segment društva koji počiva na povjerenju, to je bankarski sustav. On se i temelji i održava na povjerenju i zato je Zakon o osiguranju depozita nužan. Međutim, i na odboru sam iznio opasku na žurnost postupka i donošenja ovog zakona i mislim da je trebao ići u dva čitanja zbog ozbiljnosti i važnosti zakona. Ovako važan zakon trebao je i ima vremena ići u dva čitanja i još uvijek može se pristupiti toj proceduri. A samo površno čitanje prijedloga zakona upućuje nas na nedovoljno kvalitetno rješenje i da se moralo posvetiti pozornosti detaljima o kojima nije dovoljno brinuto. Evo krenut ćemo od članka 9. koji je u velikoj mjeri kontradiktoran samom sebi. On definira obvezu pristupanja i članstvo u sustavu osiguranja depozita. Stavak 1. kaže da kreditne institucija kojoj je izravno rješenje za odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke dužna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj kojom upravlja agencija. Postavlja se pitanje ako je dužna se uključiti u sustav osiguranja depozita podrazumijeva li to uključivanje i plaćanje od iznosa 0,3% ili ne. Ako da, a to ne piše iz ovog vašeg objašnjenja kojeg ste malo prije dali kolegi Šukeru ispada da se to odnosi samo na one koje će osnivat se i koje još nisu počele poslovati kreditne institucije. Ali proizlazi iz svega da bi trebale i banke koje posluju se uključiti i da pojačaju. Da, ali hoće li one platiti 0,3. One plaćaju premiju osiguranja, ali 0,3% od temeljnog kapitala iz ovog zakona se ne zna imaju li obvezu platiti ili neplatiti. Ako banka koja se osniva mora platiti 0,3% od svog temeljnog kapitala …/Govornik se ne razumije./… ali to ne postoji ni u terminologiji, u Zakonu o trgovačkim društvima temeljni kapital bi trebao biti. Zato stavlja i smutnju ovaj inicijalni kapital. Ali kad se kaže temeljni kapital onda se zna bio temeljni sada ili se osniva banka ili već posluje, postojeći temeljni kapital. Dakle, ovdje je vrlo nejasno. Ako da, a i vi sad kažete da da, a sad kažete da je samo nova. A kako je onda moguće da jedna banka treba platiti 0,3% od svog temeljnog kapitala, ali druga banka ne mora. Znači da samo novo osnovane će platiti 0,3%, a one koje posluju one ne moraju 0,3% od svog temeljnog kapitala jer one su već uključene. A kako su uključene kad ih se kaže, prvi, stavak prvi da se moraju uključiti u sustav osiguranja depozita. Mislim iz ovog proizlazi da bi se uključivanje u sustav osiguranja depozita uključivao jednokratnu uplatu od 0,3% od svog temeljnog kapitala i to je logično i to bi trebalo i to bi trebalo onda i stajati u zakonu. A i za one koji budu u buduće se osnivale isto tako da je ta obveza. Prema tome, taj prvi i drugi stavak su potpuno nejasni. Isto tako sami pojam inicijalni kapital. Što ako banka koja posluje osnovana je sa 50 milijuna temeljnog kapitala, a sada ima možda 300 milijuna temeljnog kapitala ili 500 milijuna, u međuvremenu se dva, tri puta dokapitalizirala. U odnosu na koji temeljni kapital će se platiti premija od 0,3%? Ona koja je osnovana uz 50 ili ovaj od 500. U samo nekoliko naznaka zašto je potrebno da to ide u dva čitanja, pa bi se i ove nejasnoće razjasnile i eventualno ugradile u zakon da on bude potpuno jasan. Glavna zadaća svakog zakonskog okvira da bude nedvosmislen i jasan. Ovaj na žalost nije takav. Kreditna institucija dužna je prilikom podnošenja prijave za upis osnivanja u sudski registar uz prijavu priložiti i dokaz o uplati iz stavka 2. ovog članka, znači dokaz o uplati od 0,3%. A hoće li dokazivati one koje već posluju da su uplatile to ili neće ili ne moraju uopće uplaćivati. Isto je, a ako i moraju uplatiti moraju li onda donijeti dokaz. Ovdje piše da samo nove koje se budu osnivale će morati donijeti dokaz agenciji da su uplatili tu premiju. Stavak 4. Ako kreditna institucija iz stavka 1. ovog članka ne ispunjava svoje obveze prema agenciji ili ih ispunjava nepotpuno ili nepravovremeno agencija je ovlaštena zahtijevati od kreditne institucije da svoje obveze ispuni u naknadnom roku, odnosno ovlaštena je pokrenuti ovršni postupak. Zakonom se kaže ako netko ne poštuje nešto, da je onda ovaj ovlašten postupiti, pozvati ga na da poštuje zakon. kažemo da je dužnost se dužniku platiti vjerovnik u roku 30 dana, a ako ne plati onda je ovim zakonom dužnik ovlašten zahtijevati da mu se plati. Prilično nezgrapno rješenje. Ako kreditna institucija u naknadnom roku, koji je to naknadni rok? Mora se definirati taj naknadni rok, koliko on iznosi. Kaže ne ispuni obvezu iz, svoju obvezu, pa onda treba ga definirati kako znati koliki je taj naknadni rok i je li definirao, je li ispunio svoju obvezu ili nije. A onda kad istekne taj naknadni rok dužna je obavijestiti kreditnu instituciju 30 dana prije upućivanja takvog prijedloga Hrvatskoj narodnoj banci. Zašto bi agencija bila zakonski obvezna ako poslovna banka ne ispuni obvezu ni nakon poziva i još ga 30 dana upozoriti prije da će nadležnoj banci zatražiti ukidanje suglasnosti za djelovanje. To nema nikakvog razloga stajati unutra. Možda još i da će platiti troškove sama o tome. Mislim sve se podrazumijeva, daje se poslovnoj banci i produženi, naknadni rok i opet ne poštuje i onda još ne smije 30 dana podnijeti Narodnoj banci izvješće da nije poslovna banka uplatila premiju, nego još mora obavijestiti banku da će ona upozoriti Narodnu banku i zato moramo članak zakona ili stavak zakona jednog članka imati. Mislim da je to stvarno krajnje nepotrebno. U obrazloženju ovog zakona kaže da će deponenti profitirati, da će primjenom novog zakona deponenti profitirati. Ako se zna smisao riječi profit i profitirati onda je nemoguće da će deponenti uopće pofitirati u bilo kojoj situaciji, a kamoli u primjeni ovoga zakona. Oni mogu eventualno biti sanirani u jednom dijelu, a čak u velikoj mjeri ako su iznosi depozita veći od osiguranih onda će i nastradati, a ne da će još i profitirati donošenjem ovog zakona. Ali da će biti zaštićeniji u odnosu na postojeće to svakako da. Ali to nije profit i profitiranje. Imamo tri dijela ovog zakona. Prvi se zove opći dio, drugi posebni dio, a treći zadaci i ovlasti. Čiji zadaci i ovlasti? Zakona? Da se iščitati da se to odnosi vjerojatno na agenciju ali nisam baš siguran zbog toga što se isprepliću neki članci. Znači, cijelo poglavlje nosi zadaci i ovlasti, ali se ne zna čiji su to zadaci i ovlasti. Mislim da je u ovom zakonu trebalo definirati ulogu agencije posebno jednim poglavljem. Znam da postoje i drugi zakoni ali ako se ovdje trećina odnosi na agenciju onda bi to moralo i ovlasti i zadaci, a odnosi se na agenciju. Ovo sve Ovo sve samo napominjem zašto je trebalo dva čitanja. Evo zamjeniče ministra još apeliram i u tu svrhu ćemo mi podnijeti zaključak da ide u dva čitanja ako biste prihvatili takav prijedlog pa da drugog puta, a ne kasnimo u odnosu na direktivu uopće jer imamo vremena do kraja godine donijeti zakon i primijeniti ga, nema potrebe za žurbom i ovako naglim donošenjem i bez mogućnosti veće intervencije. Članak 12. stavak 5. predviđa da će agencija podnositi izvješće Hrvatskom saboru i Vladi. Ovo je prvi primjer da jedna agencija podnosi izvješće na dva mjesta. ponovit ću, ovo je prvi put da je predviđeno zakonom da agencija podnosi svoje izvješće godišnje i Saboru i Vladi, piše i Vladi. E pa to ne znam kako što se nadležnost pomiješala. Komu je nadležna agencija i komu podnosi izvješće? Neka se definira. se ne razumije./… osiguranja društva da stavak 5. prihodi od ulaganja sredstava fonda osiguranja depozita i ostalih izvora da su isto prihodi od osiguranja depozita, a u prethodnom članku se kaže da su dužni držati na posebnom računu agencija novce kod Narodne banke. Na posebnom računu otvorenom kod Narodne banke. Postavlja se pitanje kako će onda ta sredstva ulagati ako su kod Narodne banke? Znači nemoguće je ta sredstva onda u nešto drugo ulagati. Sigurno je da izdvajanja svaka stvaraju dodatne troškove bankarskom sustavu i da automatski povećavaju troškove financiranja odnosno visine kamatnih stopa. Dobro je da se što više pokriva, ali isto tako valjalo je razmisliti i o tome da možda jedan dio sredstava se ne uplaćuje nego samo se evidentira kao obveza banke i da služi kao likvidnost banke, da ne povećava toliko troškove poslovanja banaka. Koliki je to iznos, u kolikoj mjeri to, u kojem razdoblju, kako pristupiti? E to bi bilo dobro do drugog čitanja razmotriti, razjasniti, vidjeti, ocijeniti što je povoljnije i što je bolje. Uloga agencije je trebala biti ovdje jasnije definirana u članku 13. stavak 2. iznimka od stavka 1. ovog članka agencija može odlučiti da se premija za osigurane depozite prikuplja i u obliku neopozivih obveza plaćanja, a najviše do 30% ukupnih sredstava Fonda osiguranja depozita. To otvara mogućnost, ali trebalo je jasnije definirati u kojoj mjeri, u kojim rokovima, do kada je to moguće i kako je moguće. Diferencirane premije rizika su nužne i to što prije ih uvesti. Još jedan problem koji se ovdje, a mislim da je zakonski trebalo uzeti u obzir, agencija kao tijelo koje je zakonom predviđeno za provođenje osiguranja depozita nema nikakve zakonske mogućnosti niti ovlasti uvida u stvarno stanje poslovnih knjiga poslovnih komercijalnih banaka. Oni ne mogu provjeriti kolika je stvarna štednja, koji su deponenti itd., nemaju mogućnosti. Mislim da bi im trebalo omogućiti. Kad govorimo o iznimkama za koje ne vrijede osiguranje depozita i u stavku 14. članka 5. kaže se da depoziti članova uprave koji su obavljali u razdoblju 6 mjeseci prije nastupa osiguranog slučaja mislim da je to prekratak period i da bi najmanje trebalo 24 mjeseca unatrag uzeti u obzir jer nijedna banka ne može propasti u 6 u 6 mjeseci, ona propadne u danu ali okolnosti zbog kojih je došlo do takve situacije ne nastupaju 6 mjeseci nego nastupaju u znatno većem periodu. Zato osigurani depoziti takvih koji su prouzročili takvo stanje ne bi trebali biti osigurani nego uzeti u obzir kao što je i za reviziju, kaže stavak 15. depoziti revizorskog društva koje je obavilo reviziju posljednjih financijskih izvješća. Koliko posljednjih? Samo posljednje? Onda bi pisalo posljednje, ali ja ne znam za riječ posljednjih financijskih izvješća kako to definirati, na koliko je to financijskih izvješća? I onda to dolazi u nedoumicu koga .../Govornik se ne razumije./… onoga revizora koji je prije tri godine izvršio reviziju ili ne. Nadica (SDP)** Hvala poštovana potpredsjednice. Kolega Mariću, vi ste konstatirali u svojoj raspravi da je zakon nejasan vezano za obvezu pristupanja i članstvo u sustavu osiguranja depozita. I postavljate pitanje da li samo nove članice sustava osiguranja depozita uplaćuju inicijalnu naknadu od 0,3% ili i postojeće članice? Dakle, vi zapravo postavljate pitanje na način kao da Hrvatska tek sada ovim zakonom kreira da tako kažem sustav osiguranja depozita, kao da ga dosada uopće nismo imali. Dakle, Hrvatska i sada, ovoga trenutka, ima sustav osiguranja depozita i to vrlo dobar sustav i sve banke koje posluju ovoga trenutka u Hrvatskoj njegove su članice. Dakle i ja vjerujem da su one u nekom trenutku uplatile već tu inicijalnu naknadu odnosno tu jednokratnu članarinu kakva je ona onoga trenutka bila. Dakle odredba o uplati inicijalne premije odnosi se samo na eventualno nove članice sustava osiguranja depozita. Što s pak tiče hitnosti zakon predstavlja usklađenje sa europskom direktivom broj 49/2014.godine koja predviđa donošenje zakona zapravo do 3.srpnja Dakle mi smo ustvari već u zakašnjenju a vi ste rekli da zakon možemo donijeti do konca ove godine i predlažete da se on ne donosi po hitnoj proceduri i to dakle hitna procedura je zapravo vaš temeljni argument zašto ćete biti suzdržani kod donošenja ovoga zakona. Mislim da to nije opravdano. Ali stvarno je nejasno, evo ponovit ću, vi kažete pa naravno da mi mijenjamo već sustav osiguranja depozita, on postoji, mi ga mijenjamo ali vi kažete vi vjerujete da su banke koje posluju uplatile premiju od 0,3% u odnosu na temeljni kapital. Ja nemam šta vjerovati ili ne vjerovati. Ako piše da ove moraju dostaviti uplatnicu onda zašto ne piše da moraju i ove dostaviti uplatnicu da su uplatile. Ali nisu uplatile jer nije bila obveza 0,3% temeljnog kapitala nikada uplatiti. A onda kad se napiše u stavak da banke koje već posluju ne moraju uplatiti ovo što uplaćuju one koje se tek osnivaju. Nek samo to piše, ne moraju, nema nejasnoće. Ako jesu uplatile onda ne moraju platiti, i ako su platile da dostave naknadno isto tako potvrdu o uplati kao što i ove koje osnivaju. Zašto stvarati mogućnost nejasnoće? Jesu li uplatili, nisu uplatili, jesu li morali ili nisu morali? Pa ni zamjenik ministra nije baš siguran jesu li mu platile to ili nisu, jesu li imale obvezu ili nisu? Jer ovako izričito nije nikada ni pisalo. I u odnosu na što? Na temeljni kapital i doći će do diskriminacije da jedna banke će uplatiti po jednom temeljnom kapitalu, druga po drugom temeljnom kapitalu i posebice zar nije nejasno vi to jako dobro znate da ne postoji inicijalni kapital u stručnoj terminologiji. Na što plaća? temeljni kapital po kojem je inicijalni po kojem je osnovano, a šta ako je temeljni kapital nakon toga 3 puta mijenjan što je u pravilu u svakoj kreditnoj instituciji mijenjano? Ili je smanjivan ili je povećavan. Zato nije sporno da je zakon nejasan i nismo protiv zakona, nego protiv nejasnoća da se definira, da se ne smanji, nego otkloni prostor eventualnih nejasnoća i špekulacija. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Mariću, dakle u članku 12.u stavku 5.je predviđeno da agencija podnosi izvješće Hrvatskom saboru i Vladi, prilikom predlaganja proračuna i prilikom rasprave o izvršenju državnog proračuna mi uvijek imamo financijsko izvješće DAB-a, izvršenje proračuna DAB-a i DAB je uključen u konsolidiranu bilancu države. I znao da u principu svake godine za nekoliko stotina milijuna kuna smanjuje deficit konsolidirane države iz razloga što DAB fala Bogu posluje sa pozitivom a to znači da banke nisu u problemima. Međutim kad govorimo o ovoj točki dnevnog reda onda smo olako zaboravili kako je jedna banka najprije sanirana sa državnim novcima a onda je kasnije završila u stečaju i onda je još jedanputa otišlo praktički iz DAB-a novci za pokrivanje štednih uloga njihovih štediša. A to je bio jedan od prvih pokušaja iz onih famoznih fondova za gospodarsku suradnju da se saniraju određeni gospodarski subjekti, ali vrlo interesantno da se u tom slučaju radilo o jednoj privatnoj banci. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo kolega Šuker još jedna dodatna činjenica u korist nejasnoće zakona, komu će podnositi izvješće agencija? I Hrvatskom saboru i Vladi. Ajde nađite mi još jedan primjer, a imamo 60 i nešto agencija da podnose izvješće i Vladi i Saboru? Ali ako je to tako, onda neka se obrazloži i zašto je to tako? nema obrazloženja. Mi radimo iznimku bez obrazloženja. Kao što je i stavak 16.članka 5.kaže "Depoziti i dijelovi depozita koji su nastali nakon što je Hrvatska narodna banka oduzela odobrenje za rad kreditnoj instituciji. Ako je oduzeta suglasnost za rad kreditnoj instituciji pa kako je moguće da nastane poslije toga depozit? Zašto mi zakonski predviđamo nešto što nije dopustivo? Zašto mu omogućavamo recimo kad kaže se da ne sudjeluje u osiguranju depozita onaj dioničar koji ima manje od, više od 5%? A što je sa povezanim članovima uže obitelji? Možda ima 15% a pojedinačno 4% pa će biti osigurani deponent, a zapravo sinovi, djeca imaju ukupno 20% temeljnog kapitala i onda ćemo njima po ovom zakonu isplatiti osiguranje depozita a što ne bismo trebali nikako. Zato je potrebno i uzeti u obzir da iz uže članovi obitelji se smatra kao povezani dioničari, a ne nepovezani i samostalni dioničari. I toliko na ovako malom zakonu ima prostora za raspravu, za razmišljanje, za dvojbe i za iznalaženje najboljih rješenja da nema potrebe ni svrhe ići po hitnom postupku nego da ide u 2 čitanja. Kolega Gubišić Hvala lijepa. U ime predlagatelja zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Izvolite za govornicu.

da ga opet ne hvalim previše, znamo svi da je duboko u temi i doživio sam i u ime HDZ-a dakle ova primjedba je kao dobronamjerna, ali dozvolite da, jedna je suštinska, ovo su manje-više tehničke. Bilo bi dobro da svi zakoni imaju da ovako duboko idemo u zakone pa da imamo ove tehničke primjedbe osvrnut ću se, ali ovo je suštinska. Mislim da li su postojeće institucije dužne uplatiti temeljni kapital ili nisu? bile su, evo sada smo dobili točnu informaciju da su bile na svom početku, prema tome na neki način su napravile taj ulaz i sve su prilikom ulaska u sustav DAB-a znači ovaj zakon je na zdravim temeljima, na postojećem zakonu na agenciji još uvijek živućoj DAB-u, rekao sam da ćemo zakonom doraditi, mijenjati ga i maknuti ga ispod ispod političke šape, prema tome sve su uplative prilikom ulaskom u sustav DAB-a, da li je bio 0,3 ili neki drugi ne znam, pretpostavljam da jest. Ali nije cilj ovoga čisto da razjasnimo taj fond se ne puni iz tog inicijalnog tj. postotka na inicijalni kapital. Taj temelj ne postoji nama SDP-ovcima osobito dragom zakonu koji se zove Zakon o kreditnim institucijama i mi ga skraćeno zovemo ZOKI pa da onda posebno dobro čitamo. No šalu na stranu. Tamo postoji postotak od postoji donje ograničenje za temeljni kapital pa tako je za banke za inicijalni kapital pa su tako za banke 40 milijuna, za štedne banke za štedionice 20 milijuna, znači to je minimalni kapital kada računate 0,3% od toga govorimo za banke od ako je na minimalnom kapitalu 120 tisuća kuna znači nije temelj punjenje ovog proračuna ulaznica ili čip ili ne znam kako se to popularno kaže već ovo iz članka 21 dakle plaćanje premije i ono je ono što na neki način i opterećuje banke berem one tako kažu i želio bi da ta premija bude manja, ali koje stvarno fizički puni fond. Znači 0,08% prosječnog tromjesečnog stanja itd. puno, puno više nego ovaj inicijalni kapital i vi to znate. nije to cilj, cilj je premija, cilj je članak 21 i oko toga se lome koplja hoćemo li banke dublje ili jače zarezati da same svoj fond solidarnosti izrazi. Kao što rekoh uvodno to je ta suštinska primjedba, evo raščistit ćemo do kraja očigledno su banke uplatile taj kapital. Da li je bio 0,3 u startu ili nije, evo to ću provjeriti do kraja rasprave pa ću vas točno informirati. Ovo drugo mi se ne čini toliko suštinskim ali evo slažem se izraz profitirati nije sretan izraz, ali on stoji u obrazloženju zakona i evo kao sve drugo imamo tamo nekih tipfelera i drugih ali naprosto u količini zakona evo zaista i kolegica … i ovo rekao sam uvodno imamo zaista puno puno zakona koji su obilni i koji su teški i ako nam se potkrade neka greška ili neprimjeren termin evo ja se za ovaj i unaprijed ispričavam, ali nije najsretniji termin, ali kažem nije dio zakona nego dio obrazloženja pa sa te strane nema težinu. Što se tiče primjedbe da poglavlje je trebalo biti zadaci i ovlasti DAB-a, iz dva razloga nismo. prvo, što se ti zadaci i ovlasti ne odnose samo na današnji DAB jel je unutra i neka ovlast HNB-a tj. njena suglasnost i pravednih ministra, to je jedan. A drugi je da još uvijek nismo sigurni oko imena same agencije pa onda nismo stavili, to će biti u samome zakonu. prema tome ali također nije suštinska primjedba i jasno je na koga se odnosi pa da onda ne moramo imati izmjene i dopune zakona. evo i to je neka tehnička primjedba prema tome jasno je o čemu se radi. Što se tiče izvješća o kojemu govorite, izvješće stoji da ovo izvješće ide i Vladi i Saboru, nije uobičajeno ne znam da li još neka agencija ali stoji u zakonu da ide i na internetske stranice, znači objavljuje se "urbi et orbi" kako ja volim reći prema tome to je glavna temelj i stjecanje povjerenja da se objavi svima pa sa te strane zašto ne i Vladi i Saboru. vjerojatno je jedan od motiva zakonodavca bio upravo ovaj što je vama kolega Šuker rekao u replici da DAB ulazi u konsolidiranu državu s obzirom da je bio dio bio dio izvanproračunskih korisnika kao takav tretiran, ali sada kada isključivo postoji fond banaka i mi ćemo ga od državnog proračuna i onda bi tu Sabor izgubio svoju funkciju. Ja vjerujem da vi što se inače zalažete za pred Sabor dolazi sve i da Sabor bude temelj, ne bi željeli da nam sa te strane izmakne to u Saboru. dapače, mislim da je dobro i Saboru, a Vladi je ostalo nije ni to loše, a javnosti također nije loše prema tome sa te strane stoji. Vidim da mi sekunde cure, što se tiče ovih da nemam više vremena, osigurani depozit u članku 13.tako je i sada stajalo 30%, a detaljno će ministar dozvoliti gospođo potpredsjednice samo još sekundu, a stoji u stavku 7.da će ministar detaljno propitati u skladu sa smjernicom EBA prema tome čekamo smjernicu EBA i nije bilo potrebno sada tu detaljnije i mislim da je to bio jedan od pregovora. Sve u svemu hvala na vašim konstruktivnim primjedbama, mislim da se moda može i nekim manjim amandmanom ako je klubu HDZ-a to posebno važno pa da nastavim onda dobru tradiciju ministra Miljenića, možda i tu neku manju izmjenu možemo prihvatiti. Govorim u svoje ime, vidjet ćemo što Vlada kaže. Ali u cilju da zakon bude prihvaćen, ispričavam se gospođo potpredsjednice i hvala vam lijepa što ste mi omogućili Goran (HDZ)** hvala lijepa. Gospodine zamjeniče, pa naravno da je svaka sugestija dobronamjerna ni u kom drugom slučaju nije ni upućena niti jedna, možda je problem što ja malo detaljnije čitam zakon. Ali samo iz potrebe da stvarno bude konačno svaki zakon koji prolazi da bude jasan, nedvosmislen i da nema prostora za nikakve špekulacije i na različito interpretiranje. Vi ste i sada kazali u svom izlaganju da su banke ja vjerujem uplatile. Plaćale su 0,40% premiju osiguranja na ukupnu štednju, plaćale su smanjeno na 0,32% od ukupne štednje. Ali kolika je štednja i koliko su uplaćivale, ja to ne znam. Jesu li uplatile osim te premije još i jednokratnu uplatu od 0,3%? Ne znam. ovako neku obvezu ovako fiksno stavljate novoosnovanim kreditnim institucijama, mislim da zakonski to treba dati onda da se može usporediti i sa postojećem, da ne bi bili u diskriminiranom položaju neko, da možda netko nije platio eventualno na temeljni kapital koji je povećan, a ove da ne plaćaju na temeljni kapital po kojem se osniva kreditna institucija. O tome govorim. I vidjeti ćete gospodine zamjeniče ministra, naći ćemo se za nekoliko dana, vidjeti ćete da će tu biti problem. Uvjeravam vas da je problem i da će biti. Kao što je problem i za ako isključujemo neke od onih kojima ne ulazi se u sustav osiguranja depozita kako je moguće da se osigurava dopozit član uprave ako je bio prije godinu dana nego je nastupilo okolnosti stečajevi, oduzimanja suglasnosti a ne samo 6 mjeseci. Pa siguran sam da su članovi uprave koji su godinu dana prije nastanka sudjelovali i utjecali na to stanje, nije to samo mogao ovaj član uprave u roku 6 mjeseci napraviti jer bankarski sustav ne funkcionira na tako jednokratnim i dnevnim osnovama. Igor Rađenović odgovor na repliku. dakle uplatile '97. i da su uplaćivale sve koje su eventualno kasnije dobile tu ovlast. Je li to bilo 0,3 ili nešto drugo, evo provjeriti ćemo, propisi su se sa te strane mijenjali ali kažem, podsjećam sve zajedno da je izvješće DAB-a u krajnjoj liniji bilo pred Saborom, da su članovi upravnog odbora DAB-a u pravilu bili predstavnici Sabora i nadležnih ministarstava, ministar financija ili ministar nadležnog za gospodarstvo i predsjednik Saborskog predsjednik Saborskog odbora za financije i predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo. Pa sam tako i ja dok sam bio predsjednik saborskog odbora za gospodarstvo bio član uprave DAB-a a ako me pamćenje dobro služi i vi ste bili predsjednik saborskog odbora za gospodarstvo. Ne znam da li ste tada bili, bili ste tada i član upravnog vijeća agencije jel' ili kako se već zvalo. Prema tome, punu kontrolu nad time imamo. Što se tiče primjedbe da je bolje dva čitanja da ili ne, znate moj osobni stav i ja bih bio sretniji no međutim direktiva je 3.7. već sada malo kasnimo s obzirom na druge probleme u Europi i Europskoj komisiji oko funkcioniranja financijskih tržišta, vjerujemo da nećemo dobiti jako po repu ako vi to izglasate sutra jer nam je obveza bila 3. ili kada već, u petak, pardon, obveza nam je bila 3.7. ako par dana zakasnimo vjerujemo da nećemo dobiti jake packe iz Europe ali će nam sigurno spomenuti da ipak oko toga kasnimo a rekao sam koji su razlozi. Što se tiče ovog trećeg oko izuzetka od sustava osiguranja i 6 mjeseci, to direktiva ne propisuje. Ne znam da li druge zemlje to imaju, to je prijepis dobre prakse iz postojećeg, dakle Zakona o osiguranju depozita. Sada imamo 6 mjeseci i koliko je isto meni poznato, ne znam da li vama, nismo imali tu slučajeva da su članovi uprave nešto prevarili i promijenili. Prema tome 6 mjeseci je sada bilo dovoljno, ako možda amandmanom treba produžiti O.K. ali budući da se to do sada nije događalo i da je dobra praksa do sada procijenili smo da prepišemo dobru praksu. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Nadica Jelaš. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Ovaj zakonski prijedlog prije svega predstavlja usklađenje s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća br. 49. iz prošle godine. Naravno da je ovo usklađenje ova harmonizacija iskorištena i za jedno dodatno uređenje pojedinih područja osiguranja depozita kod kreditnih institucija temeljem iskustava koja su se eto stekla primjenom do sada važećeg zakona. Cilj zakona je zaštita deponenata od gubitka depozita u slučaju stečaja kreditne institucije, to je zatim i čuvanje povjerenja deponenata i stabilnost financijskog sustava u cjelini. dakle pojačati preventivno djelovanje i smanjiti rizik poslovanja kreditnih institucija u situacijama kada izgube povjerenje svojih klijenata i kada klijenti posljedično navale na šaltere banke i počnu naglo povlačiti svoje depozite što jasno onda ima vrlo negativan učinak i na stabilnost financijskog sustava a onda i gospodarstva u cjelini. Kada govorimo o osiguranju depozita onda treba naglasiti da ovoga trenutka zemlje članice Europske unije imaju vrlo različite modele i pravila osiguranja depozita, posljedica čega je prilično neusklađen sustav osiguranja depozita i naravno neujednačena razina zaštite deponenata u Takva neusklađenost ima dodatni negativni utjecaj na stabilnost financijskog sustava pogotovo u razdobljima financijskih kriza, financijskih nestabilnosti kada deponenti traže najvišu razinu, najvišu najvišu moguću razinu zaštite depozita i prebacuju ili sele da tako kažem svoj kapital u one banke i u one zemlje gdje je ta zaštita najviša i gdje je njihov novac najsigurniji. Nekoliko riječi o tome kako funkcionira sustav osiguranja depozita kod nas u Hrvatskoj, ovoga trenutka. U lipnju 2013. godine dakle neposredno prije ulaska Republike Hrvatske u izvršena je harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa europskim po pitanju osiguranja depozita na način da je iznos depozita za čiju isplatu jamči država u slučaju propasti propasti kreditne institucije podignut sa tadašnjih 400 tisuća kuna na protuvrijednost od stotinu tisuća eura. Dakle taj iznos je gotovo udvostručen. Na taj način danom priključenja Hrvatske europskoj uniji svim građanima, malim poduzetnicima i neprofitnim organizacijama osigurano je da u slučaju propasti kreditne institucije ne moraju prolaziti kroz onaj dugotrajni stečajni postupak, već mogu relativno brzo i relativno jednostavno doći do osiguranog depozita preko Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, dakle preko DAB-a. Ono što je vrijedno za istaknuti jest činjenica da se sustav osiguranja depozita u Hrvatskoj odlikuje visokom pokrivenošću, dakle osigurano je preko 95% štednje. I još nekoliko interesantnih podataka. Dakle, prema podacima iz Godišnjeg izvještaja Hrvatske narodne banke krajem 2014. depoziti stanovništva iznosili su 176 milijardi kuna što je čak 62% ukupnih depozita bankarskog sektora. I to je najviši udio depozita stanovništva od 2001. godine, dakle to je najviša razina depozita stanovništva. Međutim, realno je za pretpostaviti da će oporezivanje kamata na štednju po stopi od 12%, znamo da smo taj zakon usvojili i on je na snazi od početka 2015. godine, utjecati na smanjenje štednje odnosno na migraciju dijela štednje u neke druge oblike financijske imovine kao što su primjerice državne obveznice, životna osiguranja ili pak dobrovoljni mirovinski fondovi. vratimo se mi našem prijedlogu zakona, dakle koje su to najvažnije novosti koje donosi ovaj zakonski prijedlog o osiguranju depozita. Prije svega, prijedlogom zakona bitno se proširuje opseg pokrića depozita. Što to znači? Dakle do sada su bili pokriveni ili osigurani depoziti građana, već sam to bila spomenula, malih poduzetnika i neprofitnih institucija. Sada će biti osigurani i depoziti srednjih i velikih poduzetnika, ali i depoziti jedinica lokalne odnosno područne samouprave čiji godišnji proračun ne prelazi 3 milijuna 750 tisuća Dakle takvih jedinica lokalne odnosno područne samouprave u Hrvatskoj ima oko 120 i za njih će to svakako biti veliki korak naprijed jer će općinama, gradovima i županijama čija je banka otišla u stečaj ipak biti osiguran kontinuitet funkcioniranja, odnosno kontinuitet poslovanja. Dalje, prijedlogom zakona bitno se skraćuju rokovi za obračun i isplatu obeštećenja deponentima. Cilj je da se obeštećenje isplati u roku od 7 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja. Dalje, uvodi se obavezna diferencirana premija kod čijeg se obračuna uzima u obzir i stupanj rizičnosti poslovanja pojedine kreditne institucije. Obračun ove premije početi će se primjenjivati najkasnije od 1. srpnja 2016. I naposljetku uvodi se obaveza da sustav osiguranja depozita najmanje jednom u razdoblju od tri poslovne godine provede test otpornosti sustava na stres. Prvi takav test da bi trebalo provesti do 3. srpnja 2017. godine. Financiranje sustava osiguranja depozita osigurava se putem fonda osiguranja depozita. Kako fond osigurava sredstva? Dakle osigurava ih iz nekoliko izvora. Prvi i svakako najvažniji izvor je premija za osigurane depozite koju kreditne institucije plaćaju po premijskoj stopi od 0,08% tromjesečno. Zatim tu je inicijalna naknada o kojoj smo danas već dosta govorili, koju kreditne institucije moraju uplatiti prilikom pristupanja sustavu osiguranja depozita, a koja iznosi 0,3% od inicijalnog kapitala kreditne institucije. Izvor sredstava su i prihodi naplaćeni prodajom imovine kreditnih institucija nad kojima je otvoren stečaj. Isto tako i prihodi koje fond ostvari ulaganjima u niskorizična ulaganja. Sredstva fonda mogu se prikupljati i izdavanjem vlastitih obveznica i na kraju zaduživanjem, dakle bilo kod kreditnih institucija u zemlji, bilo kod kreditnih institucija u inozemstvu, kod državnog proračuna i Sredstva fonda moraju iznositi najmanje 2,5% ukupne visine osiguranih depozita svih kreditnih institucija koje rade u Hrvatskoj. Ako sredstva fonda prijeđu tu minimalnu ciljanu razinu od 2,5% DAB uz prethodno pribavljenu suglasnost HNB-a može smanjiti premijsku stopu od onih 0,08%. Isto tako ako se sredstva fonda smanje na manje od 1,5% potrebne visine DAB naravno također uz suglasnost HNB-a donosi odluku o povećanju premijske stope tako da se u roku od 6 godina dostigne potrebna visina sredstava fonda od onih 2,5%. Uz ove situacije zakon je predvidio i mogućnost da agencija odluči prikupljati od kreditnih institucija i tzv. izvanrednu premiju. Izvanredna premija prikuplja se u situaciji kada raspoloživa sredstva u fondu nisu dovoljna za isplatu cjelokupnog iznosa obeštećenja. Izvanredna premija može iznositi do 0,5% osiguranih depozita svih članica sustava po jednoj kalendarskoj godini. Ako agencija ni uvođenjem te izvanredne premije ne uspije prikupiti dovoljno sredstava za isplatu obeštećenja dakle u cijelosti zakon joj omogućava da nedostatna sredstva pribavi i zaduživanjem, i zaduživanjem, između ostalog i kod drugih sustava osiguranja depozita u zemljama članicama Europske unije. Naravno, vrijedi i obratno, dakle i naš sustav osiguranja depozita može se pojaviti u ulozi kreditora, odnosno može dati kredit sustavima osiguranja depozita drugih članica Europske unije. Rekla sam već da se ovim zakonskim prijedlogom bitno skraćuju rokovi za isplatu obeštećenja deponentima. Taj rok iznosi 7 radnih dana od nastupa osiguranog slučaja, s tim da je dan nastupa osiguranog slučaj definiran kao onaj dan kada je HNB donijela rješenje o nedostupnosti depozita određene kreditne institucije ili dan kada je nadležni sud donio rješenje o otvaranju stečaja nad konkretnom kreditnom institucijom. Naravno da taj rok od 7 dana neće moći biti postignut odmah po stupanju ovoga zakona na snagu. Cilj je da to bude 1.siječnja 2024.godine. Dakle do tog datuma rok će se postupno smanjivati pa će tako do kraja 2018. iznositi 20 radnih dana, do kraja 2020. 15 radnih dana, do kraja 2023. 10 radnih dana, da bi kao što sam već rekla od početka 2024. bio dostignut cilj da se iznos obeštećenja isplati u roku od minimalnih 7 radnih dana. U tom prijelaznom razdoblju zakon određuje još jednu sigurnosnu klauzulu, a ta je da agencija mora u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva deponenta za isplatu obeštećenja osigurati deponentu iz njegovog osiguranog iznosa, odnosno depozita sredstva za pokriće osnovnih životnih potreba. Dakle, neće se dešavati situacija da u slučaju stečaja kreditne institucije deponent ostane bez sredstava za život. Na kraju želim samo podcrtati da će fond osiguranja depozita osim one osnovne funkcije, a ta je dakako isplata obeštećenja deponentima kreditne institucije u slučaju nastupa osiguranog slučaja imati i neke posebne namjene. E sad koje su to namjene, dakle raspoloživa financijska sredstva fonda moći će se ulagati u nisko rizičnu imovinu, moći će se pozajmljivati sustavima osiguranja depozita drugih članica EU, o tome sam već rekla, a moći će se koristiti i za financiranje sanacije kreditnih institucija s tim da ovdje postoje određeni uvjeti. Dakle, prvi uvjet je da maksimalni iznos za sanaciju ne može biti veći od iznosa gubitka kojeg bi fond pretrpio u slučaju da je umjesto sanacije nad kreditnom institucijom pokrenut stečaj. Jednom riječju da zaključim, zakon pridonosi podizanju ukupne razine zaštićenosti depozita i deponenata s jedne strane i stabilnosti financijskog sustava s druge strane. I Klub zastupnika SDP-a će ovaj zakonski prijedlog podržati. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolegice Jelaš, meni je zapelo ovo za uho kad ste rekli da će donošenjem ovog zakona proisteći ajmo reći, možda neću stručno se baš dobro izraziti određeni boljici za jedinice lokalne samouprave. E ja kažem e hvala ti Bože nek' netko i misli na te jedinice lokalne samouprave nakon onog što se dogodilo. Znate vi dobro o čemu ja mislim izmjene Zakona o porezu na dohodak. Ja bih mogao evo ovakav jedan fascikl ovdje donijeti prepiske sa Ministarstvom gospodarstva gdje nam je po osnovi Uredbe za eksploataciju ugljikovodika uzeto 30%. I u I u tom dijelu sigurno da nakon toga kažete vi da će se određene stvari dobre dogoditi kao osiguranje tih depozita. Ja postavljam pitanje pa koje to jedinice imaju depozite, molim vas lijepo koje imaju depozite znači da ne izvršavaju svoje obveze, a svakim danom i sve više. Ako samo se sjetimo prošlog tjedna i glede civilne zaštite i svega, a da ne kažem da u današnje vrijeme i po osnovi socijale i svih drugih momenata jedinice i vodstva i čelnici tih

Pa kolega, prihodi jedinica lokalne samouprave, dakle naših općina, gradova i županija jesu smanjeni izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Ali ovaj Zakon o zaštiti, osiguranju depozita nema funkciju nadoknade tih izgubljenih sredstava. Dakle, ovaj zakon ima jednu sasvim specifičnu funkciju, a to je zaštita u slučaju kada kreditna institucija kod koje općina ili grad ima otvoren račun i gdje drži sredstva ode u stečaj. Dakle, to je funkcija ovoga zakona. Svatko tko ima otvoren račun. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. **Grubišić,

potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra. Kad slušamo o ovoj Agenciji za osiguranje depozita onda se čovjek pita a zašto onih milijardu i pol eura stoji negdje vani tih dvadesetak ljudi koji su iznijeli sredstva van iz Hrvatske, ostvarili su ih najvjerojatnije ovdje i onda drže 20 ljudi milijardu i pol eura vrijednost vani. Još uvijek ne znamo naravno za ishod svega toga, ne znamo ni imena. Pretpostavljamo samo, a ono što je bitno valjalo bi i vidjeti i provjeriti kako je do tih novaca se došlo je li to od plaća i od ostalih primanja ili na neki drugi način. To građane Republike Hrvatske zanima kao i novac i ostale materijalne stvari koje su ovdje u Hrvatskoj stečene, a onda je došlo do određenih pravosudnih procesa a imovina i dalje stoji kao i štedni ulozi i depoziti i sve ostalo što se u relativno vrlo, vrlo znam da je negdje oko 200, 300 milijuna vraćeno od tih lopina i lopova, ali se veliki dio ne vraća nazad. Dakle, nije ovo tema. Bila bi to tema kada bi ovdje bio ministar Orsat Miljenić. No, ono što bi klub HDSSB-a u svezi ovog Zakona o osiguranju depozita mogao reći je to da i potvrditi zapravo ono što je u priličnoj mjeri iskazao i kolega Marić da ima pomalo nepreciznosti. Kada vi kažem pomalo, onda isto se tako pozivam na i vašu izjavu u raspravi da su vjerojatno ove banke koje postoje odnosno kreditne institucije, dakle vjerojatno su uplatile onaj inicijalni depozit, zapravo kako se to zove, ha sad je došlo i do zasigurno. Dakle, Dakle, Agencija za uključivanje u sustavu osiguranja depozita u iznosu od 0,3% svog inicijalnog kapitala. Isto tako i izraz inicijalni kako je već rečeno pomalo neprecizan, ono što je zanimljivo još nešto je to da agencija, državna agencija uglavnom nije u poziciji da zna ukupno poslovanje banaka, njihovu knjigu rashoda, štednje i ostalog kako bi zapravo onda ona premijska stopa 0,08% bila bila ispoštovana. Dakle, što reći? Znamo svake godine za izvješće DAB-a, agencije i svake godine uredno uredno mi to izglasamo ovdje jer je rad državne agencije ocijenjen pozitivnom od svih zastupnika i zaista u tom izvješću koje podnosi svake godine Hrvatskom saboru je ocjena pozitivna, a i depozit koji se osigurava u visini od 100 tisuća eura je impozantan za hrvatske prilike i sustav koji se ovdje primjenjuje jedan je od najboljih rekao bih među najboljima u EU. Pri tome moram istaknuti da svaka država ima pravo na svoj sustav osiguranja depozita. Prema tome, ovaj naš ajd da kažem originalni ili naša izvorna pamet pri formiranju državne agencije i uvjeta pod kojim ona posluje je više nego dobar. Zbog toga je Hrvatski sabor svake godine i davao prolaznu i pozitivnu ocjenu u smislu onog kako netko reče vanproračunskog korisnika kakva je bila agencija nekada za rad agencije. Dakle, mene ne čudi što agencija podnosi izvješće Hrvatskom saboru s obzirom da je to i bilo kao vanproračunski korisnik a i Vladi RH. A što je najvažnije da podatke o radu same agencije objavljuje na svojim Internet stranicama pa je onda to dostupno svim svim ljudima, svim građanima RH, svim onima koji imaju ili nemaju depozit u kreditnim institucijama. Mene zanima nešto što bih evo priupitao kada već ovdje imamo mogućnost priupitati gospodina zamjenika ministra, prema članku 12. stavak 2. novčana sredstva Fonda osiguranja depozita drže se na posebnom računu otvorenom u HNB-u koji u tu svrhu otvara agencija. A onda u članku 13. stavak 5. piše prihodi od ulaganja sredstava Fonda osiguranja depozita, dakle radi se o tome da piše da se sredstva fonda mogu upotrijebiti i u druge svrhe pa čak se može sredstvima fonda i pomoći agencije u drugim državama. Dakle, piše da se može sredstvima fonda pomoći slična agencija i u drugim državama. Dakle, ako su sredstva ja bih rekao medicinski ili kirurški imobilizirana u sredstva fonda u HNB-u kako se onda s njima može dakle neću reći mešetariti nego mogu se okrenuti da bi se povećao taj iznos. To me zanima, jel'. Pa se nadam i odgovoru gospodina zamjenika ministra. O tome da je ukupna štednja u Hrvatskoj krajem 2014. godine 176 milijarde milijarde kuna, bilo bi dobro kada bismo u toj sumi diferencirali uloge odnosno depozite prema visini pa bismo vidjeli i broj građana koji ima depozite u kreditnim institucijama, broj ljudi koji imaju te visine tih depozita. Pa bismo onda vidjeli taj taj omjer onih koji imaju visoke depozite i one koji imaju vjerojatno male depozite i broj takvih u kreditnim institucijama. Nadam se da će i institucije države moći nam takve stvari, pa ja mislim da i zamjenik ministra financija bi mogao takve stvari nam priopćiti. Evo, i sad s obzirom da je ovdje pao i prijedlog koliko znam o drugom čitanju možda bi se valjalo pridružiti, ja neću ponavljati sve ono što je gospodin Marić rekao, rad sam i u prilici smo pozdraviti rad državne agencije i sve ono što je učinila i dosada i opet bih prilikom izvješća glasovali za dakle kada se radi o državnoj agenciji, ali evo ove ili nepreciznosti popraviti ako se mogu amandmanima ili će ministar pristati eventualno na drugo čitanje. A mi ćemo dotada razmisliti o petku i glasovanju o ovom zakonskom prijedlogu. Hvala lijepo. Kolega Grubišiću postavili ste u svojoj raspravi pitanje zašto jedan broj hrvatskih građana drži novac u inozemstvu, a ne u bankama koje posluju u Hrvatskoj. Dakle, odgovor je zapravo vrlo jednostavan i vi ga zasigurno odlično znate, dakle prvi razlog je taj što je riječ o sretnicima koji imaju puno veća sredstva, dakle puno veću štednju od onoga što država Hrvatska osigurava preko ovog zakona o kojem danas govorimo. Drugi razlog je taj što postoje još uvijek države u svijetu koje ne oporezuju štednju. treći razlog je svakako onaj o čemu ste nešto natknuli, a to je porijeklo novca. Dakle, zašto bi vlasnik pošteno stečenog novca odnosno pošteno zarađenog kapitala imao potrebu iznositi taj novac iz države u kojoj je stečen, odnosno zarađen, i deponirati ga u nekoj drugoj državi. Dakle, odgovor je vrlo jasan. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Jelaš vi ste i u svojoj raspravi a evo i u replici upotrijebili izraz porez na štednju. To nije točno. Mi imao 12% porez na kamatu na štednju, 12% porez na kamatu na štednju, a nije na štednju porez, zato mi ljude prepadamo što upotrebljavamo krivi pojam poreza, pa nije to porez na štednju, to je porez samo na onu kamatu koja se dobije na štednju što bi rekli ljudi havalio bi tih 12% ako čovjek ima nekakvu kamatu koja je relativno dobra. Što se tiče ovoga kako kapital, pa svakom se kapitalu može naći naći njegov put. Put kapitala je potpuno razvidan i jasan i može se lako ući. Vidite koliko mi već jedno 3, 4 mjeseca ili od nove godine govorimo o tih milijardu i pol eura koje stoje vani a još uvijek nemamo podatke, točne podatke tko su ti ljudi, gdje to drže, na kojim bankama, kolike su njihove kamate i od kuda, i kako vi kažete od kud je porijeklo tih visokih iznosa koji su vani na računima. I na kraju, jesu li oni zaista sretnici ili nisu, a to samo onaj gore zna. Jer biti sretan ne znači imati puno novaca. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Zamjenik ministra financija Igor Rađenović je tražio riječ. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo da nekoliko dilema raščistimo. U međuvremenu sam i ja malo pametniji, dobio sam informaciju oko ovog najsuštinskijeg prigovora. Ali evo da samo na ovo zadnje Dakle, da porez na dohodak od kapitala, zašto je taj novaca vani gospodine Grubišiću, pa garancija i ovog prijedloga zakona i postojećih je do 100 tisuća eura, do 750 tisuća kuna a sve više od toga ide van. Ali zahvaljujući upravo ovoj ovoj suradnji i zakonima koje ste vi donijeli samim ulaskom u EU smo dobili informaciju o svemu tome, pa onda na osnovu toga se i vrši ispitivanje porijekla te imovine sa ciljem upravo naplate ovog poreza na dohodak, poreza na dohodak od kapitala da se on naplati ako je još dodatno kriminalno stečen da se svede na referentne događaje onda je to sasvim nova situacija. Ali ta informacija uostalom, tu je i bankarska tajna itd. oko toga koliko to možemo javnosti obznanjivati to je nešto sasvim drugo. Ali da se vratim na temu. Imali ste prigovor na članak 12.i članak 13.novčana sredstva drži na posebnom čuvanju u Hrvatskoj narodnoj banci a onda kasnije može ulagati. Da taj račun je tamo, znači sredstvima raspolaže DAB i negdje svoj novac mora držati, i on nije kreditna institucija, onda je logično da ne drži u nekoj od banaka, znači u nekoj u čije ime i račun to radi nego drži pri HNB-u kao što mi imamo i svoj svoj poseban odnos riznice i HNB-a i odnos ne znam HZZO-ve riznice i HNB-a, tako i ovdje račun pri HNB-u i njime DAB slobodno raspolaže, znači tim sredstvima može ulagati dalje. Tako da tu nema dileme oko toga. Što se tiče inicijalnog kapitala jedna ili više stavki iz članka 26.stavka 1.točke a do e Uredbe 575/13 koja se izravno primjenjuje, a to propisuje. Znači to je definicija inicijalnog kapitala, stoji negdje i u materijalima, evo ja mogu i ponoviti, dakle dakle članak 26.stavak 1.točke a do e Uredbe 575/13 i tamo je definicija inicijalnog kapitala. I da se vratim na ovo što je bila zapravo dilema i što je najznačajniji prigovor na početku ove rasprave, a ja nisam imao u punom smislu tu informaciju dakle inicijalni kapital važi i članak 9.za upis novih, važi i za nove, za nove eventualno institucije koje dobiju odobrenje od HNB-a, postojeće su to uplatile. Dakle prisežem osnivanju DAB-a 97.to su institucije uplatile, uplatile su ukupno

trećina te godine od premije. Sada se od premije i tih inicijalnih kapitala što je zaista simbolično ako se jedna, dvije institucije osnuje a kao što rekoh to je 100 ili 200 tisuća kuna maksimalno. Sada se godišnje prikupi i u fond oko 500 milijuna kuna ili pola milijarde kuna i to je ta cifra čisto da dobijemo mjere i vrijednosti. A kažem sada i zasigurno mogu reći, ja sam tu informaciju dobio, da su sve banke 97.koje su postojale uplatile inicijalni kapital po istoj stopi 0,3 i da su one koje su eventualno osnivane kasnije također tu cifru uplaćivale 0,3 takozvanog inicijalnog kapitala kojeg ova direktiva izričito kao takvog propisuje. Evo vjerujem da sam ovim izlaganjem sad razlučio određene dileme i da zaista onda nemamo baš suštinskih prigovora, ali kao što rekoh ako bude neki tehnički amandman iskristalizira se do kraja rasprave možemo ga prihvatiti, možda ga i Vlada sama predloži, a imamo i neke nomotehničke od Odbora za zakonodavstvo koje ćemo prihvatiti pa sa te strane možemo još vidjeti. Ali ova ključna stvar pod istim kondicijama su dakle sve banke ušle u sustav i to zapravo postaje njihov sustav osiguranja, međusobni sustav solidarnosti ako ga tako mogu nazvati. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolega, pardon gospodine zamjeniče ministra razjasnili ste naravno neke stvari i dobro da ovako razgovaramo. Nego jedino što je ostalo visiti u zraku pitanje, odnosno u svezi članka 15.stavak 4.koji kaže "Agencija može raspoloživa financijska sredstva pozajmiti sustavima osiguranja depozita drugih država članica, drugih država članica. Kada za taj sustav financiranja nastupe okolnosti iz članka 13.stavak 4.ovoga zakona." Pa evo malo me zanima kakva je to posudba i kada nastupa mogućnost posudbe kojim zapravo Hrvatski sabor to i odobrava ako usvoji ovaj zakonski prijedlog. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Da to je sustav solidarnosti ulaska u Europu i ako ne do Bog nama zatreba posudit će netko drugi, ako nekom drugom zatreba posudit ćemo mi, tj. posudit će taj DAB koji će kažem biti apsolutno neovisan sa te strane u smislu političkog utjecaja. Sad još uvijek je na neki način pod politikom, ali će biti isključivo stručna institucija koja će zapravo banke u sustavu europskog sustava solidarnosti i osiguranja depozita banka funkcionirati. Znači neki hrvatski DAB može posuditi slovenskom ili austrijskom DAB-u, a ako ne do Bog njima zatreba posudit će nama. ne do Bog, sad moramo mi nekom posuditi kanadere, pa kanaderi, ili netko nama posudit kanadere i nadam se da tih slučajeva ni jednog ni drugog neće biti, ali to je evo najplastičnije rečeno otprilike takav sustav. Znači dodatno osiguranje za svaku pojedinu zemlju, a ako jednoj od njih krene krivo DAB-ovi zemalja će pomoći jedni drugome. Jednostavno da ne može biti jednostavnije. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zakon koji je nekada bio itekako traumatičan za hrvatske građane na svu sreću danas zbog stabilnog financijskog sektora RH možemo kažem trezvenije i hladnijih glava raspravljati o ovom zakonu i to je možda razlog zašto je trebalo ići u dva čitanja i zašto je paralelno sa ovim zakonom morala ići izmjena Zakona o agenciji. Dakle, zadnji ne računajući ove dvije privatne banke koje su imale problema u protekle tri godine i gdje je DAB praktički izvršio isplatu osiguranih štednih uloga, zadnji pokušaj te financijske nepogode u Hrvatskoj je bio ako se ne varam 9.10.2008.godine, to je bio početak kada je krenula navala na jednu poslovnu banku i tada je Vlada donijela odluku oko povećanja osiguranog štednog depozita na 50 tisuća eura kasnije na 100 i ovim zakonom se u principu se ništa revolucionarno ne mijenja osim što se proširuje krug onih kojima se osiguravaju i što se uvodi taj fond. I u principu dolazimo do jednog malo drugačijeg odnosa uplatitelja sredstava i statusa agencije. Zato kažem da je paralelno s ovim mora ići novi Zakon o agenciji jer postavlja se pitanje kada usvojimo ovaj zakon ovako kako što je on predložen, tu ima određenih tehničkih problema, postavlja se pitanje da li je upravljačka struktura DAB-a adekvatna u principu onome što donosimo ovim zakonom ovdje. Jer u mi u principu onaj prefiks da je to i za sanaciju banaka ta agencija polako nestaje i sva sredstva koja će DAB u budućnosti imati su sredstva koja uplaćuju kreditne institucije. Nestaje onaj dio sredstava onaj dio dionica koje je DAB preuzeo na ime naplate i obeštećenja zato što je isplaćivao određene štedne uloge iz onih velikih velikih bankarskih kriza koje su bile u RH. Pa dakle ako se držimo direktiva EU i ako temeljem tih direktiva donosimo ovaj zakon koji možemo izvršiti neke tehničke promjene i mislim da nema razloga ni potrebe da se tu previše komplicira, možda je baš zbog toga trebalo ići u dva čitanja i nema razloga da se zakon ne podrži, ali ono što meni osobno stvara jednu veliku nedoumicu, a to je kada će ići izmjena Zakona o agencijama, izmjena Zakona o DAB-u jer DAB više ovako, dobro s obzirom da se u zakonu govori kao agencija pa sam ja govorio agencija, govorit ću u nastavke rasprave o DAB-u i govorit ću više o tome nego o ovome zakonu. Zašto? zato što mislim daje to čak puno važnije od ovog samog zakona. Ovaj zakon tehnički definira neke stvari koje su definirane u ovom trenutku Zakonom o DAB-u i tehnički definira neke stvari preuzete iz direktive EU. Dakle nema tu nekakvih specijalnih novina. Ono što bi se revolucionarna promjena u RH trebalo dogoditi to je izmjena Zakona o DAB-u jer DAB ovakav kao što je naprosto ne odgovara ni vremenu ni trenutku u kojem živimo. Onaj njegov ostatak, relikt prošlosti imovinu koju DAB ima treba eliminirati, tragom toga DAB treba isključiti iz konsolidirane bilance RH. DAB ne može više biti u konsolidiranoj bilanci kada donosimo proračun iz razloga što to nisu sredstva više RH, to su sredstva koja uplaćuju poslovne banke po točno propisanim propisima, po propisanim stopama i propisano je kada i koliko trebaju uplatiti pa čak i u trenutku ako agencija sanira određenu banku ili zapravo isplati osiguranu štednju, ako nema dovoljno sredstava daje se mogućnost da od sličnih institucija može zadužiti i kako se to sve skupa vraća. Prema tome, postavlja se pitanje s obzirom da se više ne radi o imovini koja je imovina na određeni način Hrvatske države, a to su one dionice koje DAB u ovom trenutku ima, ako donesemo ovaj zakon koliko je upitno više da DAB bude u konsolidiranoj bilanci države? Jer to je jedan sasvim drugačiji odnos sada. Sada je to odnos poslovnih banaka i državne agencije koju je država osnovala zbog toga da se građani, a sada i izmjenom ovog zakona veliki i srednji poduzetnici, jedinice lokalne samouprave da se njihovi depoziti osiguraju od ne daj ne daj Bože banka propadne. A današnji DAB ima dio tih sredstava, ima dio sredstava koje je preuzeo u stečajevima itd. iz prethodnih procesa i zbog toga se DAB DAB tretira na drugačiji način nego što bi se trebao tretirati dakle njim upravljaju potpredsjednik Vlade za gospodarstvo ili ministar financija dakle upravlja direktno Vlada i upravlja praktički Sabor i on je u konsolidiranoj bilanci države. Ja znam da u ovom trenutku bilančno gledajući odgovara državi da DAB bude unutra jer DAB za nekoliko stotina milijuna kuna smanjuje deficit državnog proračuna. ali ako ovim zakonom želimo se prihvatiti direktiva EU i to puno brže nego mnoge stare članice EU, a to nam isto daje za pravo da razmišljamo da je trebalo ići u dva čitanja, onda mi nije jasno zašto onoga tko provodi ovaj zakon i tko brine o tim sredstvima, a to je DAB, zašto ne izmijenimo Zakon o DAB-u, zašto taj zakon ne prilagodimo ovom zakonu. I mislim da nažalost mi u Hrvatskoj često imamo lošu naviku da promijenimo jedan zakon, a ne izmijenimo drugi zakon koji se veže na njega i onda imamo jedan zrakoprazni prostor. Tako me strah i ovdje kada donesemo odluku oko ovoga Zakona o osiguranim depozitima da nećemo skori čas imati izmjenu Zakona o agenciji. Ponavljam, po meni je ključna stvar da uplatioci sredstava su kreditne institucije. I to treba jasno razlučiti od onoga relikta iz prošlosti a to su određene dionice koje DAB ima još iz prošlog stoljeća praktički. I zbog toga mislim da je trebalo ponavljam po treći ili četvrti puta, možda sam i dosadan, da je trebalo ići sa izmjenom Zakona o o DAB-u i da treba vidjeti tu kakva će biti upravljačka struktura. I ono što je …/Govornik se ne razumije./… mi iz proračuna moramo čistiti neke stvari koje nisu u proračunu iz jednostavnog razloga ako se KFV ne računa u javni dug Republike Njemačke, ako KFV ne ulazi ne ulazi u deficit njemačkog proračuna onda mislim da Hrvatska banka za obnovu i razvoj ne može to biti kada je Hrvatska u pitanju. A isto tako onda analogno tome i DAB treba maknuti van. Zašto to govorim? Iz jednostavnog razloga što usvajanjem određenih zakona ćemo natjerati one koji nas tjeraju da napravimo nešto što oni nemaju, da nas gledaju na potpuno identičan način kako gledaju sebe i neke oko sebe i onda će određeni makro ekonomski pokazatelji Hrvatske izgledati realnije i drugačije neće biti predmet političkog i politikantskog prepucavanja u Republici Hrvatskoj. Dakle uz određene promjene o kojima će govoriti kasnije nešto kolega Marić, mislim da nema nikakvog spora da treba podržati ovaj zakon. Ali kažem, smatramo i osobno smatram a i moj klub smatra da bi ovaj zakon ipak trebao ići u 2 čitanja i da paralelno s njim trebala je ići izmjena zakona, …/Govornik se ne razumije./… ustvari potpuno novi zakon. Završnih 5 minuta u ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjednice, kolegice i kolege, poštovani zamjeniče sa suradnicom. Pa ostajemo pri tvrdnji da je ovaj zakon trebao ići u dva čitanja. Ali s obzirom da ste vi ovdje iskazali svoj stav da ne mislite taj mijenjati stav onda sukladno svim primjedbama i sugestijama koje smo iznijeli Klub Hrvatske demokratske zajednice je podnio nekoliko amandmana koje ćemo sada, obrazložiti ću ih, pa evo sa nadom i željom da prihvatimo ovaj potreban zakon jednoglasno u Hrvatskom saboru. Najprije članak 5. članak 5. stavak 14. u osiguranju depozita. Predlažemo da umjesto 6 mjeseci bude 12 mjeseci. Mislimo da je to logičan i racionalan prijedlog i da 6 mjeseci je prekratak period da bi se samo oni koji su 6 mjeseci upravljali kreditnom institucijom smatrali odgovornim za stanje. Isto tako u nastavku tog stavka i depoziti dioničara koji sudjeluju sa najmanje 5% temeljnog kapitala kreditne institucije amandmanom smo predložili mijenjanje ovoga dijela stavka da i depoziti dioničara koji zajedno sa članovima uže obitelji čine najmanje 5% u temeljnom u temeljnom kapitalu kreditne institucije. Znači da povežemo ne samo jednoga nego se članovi uže obitelji kao povezane dioničare. Isto tako u stavku 15, članka 5. predložili smo amandman da depoziti revizorskog društva koje je obavila reviziju posljednjih financijskih izvješća da umjesto nedefiniranog, nejasnog, termina posljednjih financijskih izvještaja bude u zakonu financijskih izvješća posljednjeg revidiranog razdoblja. Isto tako u članku 15. predlažemo brisanje stavka 4., 5. i 6. jer smatramo da samo izdvajanje iz kreditnih institucija u ovaj fond povećava troškove poslovanja banaka i povećava troškove financiranja kamatnih stopa i da ni u kojem slučaju ta sredstva se ne bi trebala ni smjela upotrebljavati za sanaciju u drugim državama i za pomoć agencijama drugih država nego isključivo na području Republike Hrvatske jer da nas ne, zamislite da smo sada mi posudili novce Agenciji u Grčkoj ili negdje na drugom mjestu tako da svoju neugodnu situaciju koju smo imali već krajem '90.-tih godina sa sanacijom banaka ne doživimo ponovo. Moramo izbjeći svaki mogući rizik kada je u pitanju kreditna institucija i novci koji su namijenjeni na osiguranje depozita. Istodobno, ostavljamo jedan vama prijedlog da vi to riješite amandmanom ne želeći se mi sada, jer smo tu bili dosta oprečni u mišljenjima. I dalje mislio da članak 9. stavak 1. nije dobro definiran. Ali da ne bismo dolazili u situaciju da odbijate amandman ovaj predviđa da kreditna institucija kojoj je izdano odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke dužna je uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj kojom upravlja agencija. Ovim sam stavak članka 9. kaže da nisu uključene ako su dužni se uključiti. A ako su dužni se uključiti a vi kažete da su uključene onda nema potrebe stajati da su se dužne uključiti. Ako su uključene i platile naknadu jednokratnu onda evo predlažem da vi amandmanom svojim promijenite ovaj stavak i da se recimo kaže da su one uključene i da nisu dužne se uključivati. Ili ako su se dužne uključiti da su dužne i dokazati i potvrdu o uplati naknade koju su izvršili prethodnih godina. Evo to vama ostavljam da vi to definirate samo sukladno ovim našim razmišljanjima. I ovo je samo iskorak jedan da želimo da se zakon popravi, da nema ni primisli politiziranju i da svi ovi amandmani su samo za poboljšanje. A ovo čak gdje što je najspornije ostavili smo vama da vi to definirate. A znajući da ostajete pri svom, da ne želite ići u drugo čitanje onda smatramo bespredmetnim i besmislenim ulagati sad prijedlog zaključka da ide u drugo čitanje kad ćete to odbiti, onda mi predlažemo ove amandmane ako naiđemo na razumijevanje onda ćemo i u petak imati isti stav. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo drago mi je da smo približili stavove i da zaista ovo nije zakon oko kojeg trebamo dijeliti političke boje i sa te strane mislim da je dobro da ga napravimo što boljim. Ja sam i uvodno rekao pa evo sad ću ponovo, ja bi isto bio sretniji da su ova dva zakona išla paralelno i da nam je išao u dva čitanja, ali baš zbog ovoga zakona o Agenciji za osiguranje depozita i sanaciji institucija koji smo radili i pripremali paralelno i što ga nismo uspjeli doraditi do kraja. Usput rečeno taj zakon nalazi se dakle u javnom savjetovanju, dakle na stranicama e-savjetovanje Vlade, da malo izreklamiram Vladu i sa te stane je dostupan cijeloj stručnoj javnosti, zainteresiranoj javnosti. I dovršavamo ga i bit će na jesen na prvoj sjednici Sabora na jesen će biti ovdje pred vama. Kažem, malo mi je prekratko vrijeme gospođo potpredsjednice, dobro, hvala, dakle doći će ovdje na raspravu. Mi bi bili sretniji da je išao zajedno. E sad između dva zla smo izabrali manje. Ne bi poštivali direktivu, direktiva kaže 3.7., zato stavljam ovaj u hitni postupak. Ja nemam mandat da mijenjam na tu odluku Vlade, u krajnjoj liniji Sabor je prihvatio to, prema tome ne možemo nazvat ali ukoliko amandmanima zaista ovim tehničke prirode možemo ustvari i popraviti zašto ne. Ovo da li 6, da li 12 mjeseci, meni zvuči prihvatljivo ali kažem nemam mandat da u ime Vlade o tome odlučujem. Znate da je Vlada promijenila i Poslovnik u tom pogledu pa mora prihvatiti sve ono što, amandmane koje eventualno prihvaćamo moraju proći kroz svoju proceduru. U svakom slučaju ćemo razmotriti. Ovo isto tehnički možemo vidjeti oko jasnijeg obrazloženja ovoga članka 9. Mislim da je jasno i rekao sam to ovdje, takvu informaciju sam dobio da su sve institucije uplatile '97. kad su bile po 0,3 i kasnije su uplaćivale kako treba i da je to tada iznosilo 30-ak milijuna kuna. Ali slažem se evo da jezični izričaj možda nije najbolji pa ukoliko Vlada osjeti potrebu da i to nomotehnički popravi ok, hvala na prijedlogu. Razmotrit ćemo, vidjet ćemo i to, zaista se radi onda o nomotehničkom amandmanu. Što se tiče ovoga trećega ako se ne varam prijedloga kluba HDZ-a ili amandmana HDZ-a oko pozajmljivanja, tu moram priznat ali isto sa ograničenim mandatom, razmotrit će ga Vlada. Ja osobno ne mislim da je to dobar amandman budući da upravo taj sustav daje dodatno osiguranje svima i to je zapravo … cijelog sustava osiguranja u Europi i zemljama koje stoje u Europi, a članak 12. direktive upravo to propisuje, dakle pozajmljivanje među sodovima kako smo mi te

dodatno osiguranje i našim štedišama jer mi htjeli-ne htjeli priznat koliko god nam financijski sustav bio stabilan ali mislim da ćemo se oko toga složit da među 28 zemalja smo ipak u donjoj polovici i sigurnosti i gospodarskog razvoja pa nam to možda čak i više odgovara pa je čak i interes možda Republike Hrvatske, ali kažem neovisno o tome jednostavno taj sustav je dodatan osigurač svim drugim sustavima da bi upravo ovaj kažem … smisao ovih zakona da bi sustav bio još sigurniji i više sigurniji. Upravo to dodatno garantira pa evo ne bih ja htio predlagati klubu HDZ-a, ali evo možda ovim argumentima da ipak taj amandman ne predate ako ga već niste predali jer mislim da on dodatno zapravo pojačava snagu ovoga zakona, ali to ćete kao što ste vi meni rekli da ćemo mi u Vladi tako i ja ostavljam klubu HDZ-a da još jednom odluči ako sam ja svojim argumentima pridonio da možda ne predaju taj amandman ću i ja zadovoljan. Drago mi je da je rasprava došla u tu konstruktivnu fazu i nadam se da će što više rasprava u ovom domu biti takve, a ove političke uvijek možemo naći teme koje jesu i političke, da je to dobro za ovu zemlju, ali to sad već ulazimo u neke sasvim druge stvari. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Gospodine zamjeniče, hvala na vašem stavu osobnom i na iskoraku da se nađe zajedničko mišljenje, ali podsjetit ću na ovaj članak 9. Stvarno ga trebate korigirat, stavak 1. Opet se postavlja pitanje jesu li, a kazali ste vi ovdje u uvodno izlaganju da su postojeće kreditne institucije koje djeluju da su one već u sustavu osiguranja depozita, a u stavku 1. kažete da su se dužne uključiti. Ako su u sustavu onda bi trebalo samo izmijeniti da su one u sustavu i da su dužne dostaviti potvrdu o uplati naknade, ništa drugo. A ako su se dužne uključiti onda moraju i uplatiti, onda znači da nisu u sustavu. To morate redefinirati. Vi definirajte svojim amandmanom, samo da dobije se smisao. Što se tiče ovog članka, predlažete da povučemo amandman na stavak kojim se briše ova mogućnost da agencija može raspoloživa financijska sredstva pozajmiti sredstvima osiguranja depozita drugih država. U slučaju da postoje sporazumi da možemo i obrnuto, ali zato mora bit potpisan sporazum, može se ova situacija sada, a direktiva to ne propisuje, ona samo omogućava da mi eventualno posuđujemo ali ako mi budemo tražili pozajmicu možda je ne dobijemo od te iste agencije koje smo posudili. E takvu situaciju i dok se to ne definira ne bi trebala ovakva odredba stajati u zakonu. A ono najvažnije, što prije pristupite izmjeni Zakona o Agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i molim vas brišite iz naslova sanaciju banaka. Zamislite imamo trajno naziv o sanaciji banaka kao da je to proces koji imamo svakodnevno. Zakon o Agenciji za osiguranje štednih uloga to je trajno i to treba tako i zvati …. A mi smo ostavili iz '90. i neke godine

ga promijenimo u startu. Prema tome, taj zakon dolazi pred vas u prvom čitanju, sada smo u toj proceduri. I sam naslov i sve drugo je tako kako je. Kao što sam rekao uvodno baš zbog tih razmimoilaženja smo malo kasnili, dogovorit ćemo se hoćemo, nećemo i zato nam i ovo kasni. Ali drago mi je, ni na koji način neće biti u kontradikciji. Prema tome, mislim da onda kroz jedno čitanje sigurno možemo proći kroz ovo. Što se tiče ovog sustava solidarnosti, tu mislim rekli ste strah nas je. Mislim da je tu strah neopravdan i sve druge zemlje će unutar svojih zakona donijeti jednaku takvu odredbu, a onda dakako da će to biti na osnovu nekih dodatnih sporazuma, bilateralnih, multilateralnih itd. Naravno da nitko u sutrašnjem upravnom vijeću DABA neće nekom prebaciti i posuditi sredstva tek tako. Jednostavno će se oko toga naći procedure na temelju toga da će sve zemlje tu odredbu unijeti u svoje zakone. Naprosto to to je akt dobre volje, a sve dalje se propisuje nekim protokolima itd. Spomenuo sam tu ne znam Kanada i slično, ne kad odobravamo Kanada je negdje vani onda to mora ne znam da li odlučuje Vlada, ministarstvo, manje bitno u tom kontekstu. E sada hoćemo ko mala djeca e stavite vi svi u svoje zakone pa ćemo mi zadnji, hoćemo mi prvi. Jednostavno ja vjerujem da će to sve zemlje budući da to direktiva propisuje staviti u svoje zakone i to smo riješiti. Što se tiče članka 9. da, evo razmislit ćemo još jednom. Tu se zaista misli na nove banke, tako je zakonodavac mislio, tako je napravio nema nesklada sa starima. Misli se na nove. Slažem se da je jezično neprecizno. Ostavit ćemo lingvistima i pravnim stručnjacima u Vladi ako ako treba i popraviti to amandmanom, nekim tehničkim amandmanom da jasno bude i napisano iako je izrečeno i istumačeno da se odnosi na nove institucije, dakle na nove, ne na postojeće već na nove. Smatra se jednostavno to je ne znam kondicional koji, nemam ta znanja. Loše je napisano slažem se sa vama.